Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 138. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Berislav Rončević, ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Iako je ova točka dnevnog reda uvrštena u dnevni red kao objedinjeno objedinjeno prvo i drugo čitanje, odnosno hitni postupak, budući da je u raspravi o konačnom prijedlogu ovoga zakona artikulirana potreba za 2 čitanja, Vlada je prihvatila prijedlog pa predlažem da se provede redovni postupak o ovom zakonu. Ukratko o samoj materiji zakona o području ulaska, boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o strancima koji se primjenjuje od 1. siječnja 2008. godine. Iako su odredbe ovoga zakona usklađene s pravnom stečevinom Europske unije predlaže se donijeti zakon o izmjenama i dopunama ovog zakona jer su se u dosadašnjem tijeku primjene ovoga zakona od 1. siječnja 2008. godine pojavila određene poteškoće, odnosno nespretnosti u praktičnoj primjeni zakona. Važno je napomenuti

Predložene izmjene i dopune Vlada smatra da su u potpori i jačanja hrvatskog gospodarstva. Ukratko, najvažnije promjene se predlažu, promijenjena je odredba koja se odnosi na ulazak i izlazak maloljetnika iz Republike Hrvatske, što je direktno u potporu razvoja hrvatskog turizma, proširene su kategorije stranaca koji mogu podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaju na članove obitelji hrvatskih državljana, proširene su kategorije stranaca koje se može dobiti privremenog boravka u svrhu spajanja s obitelji, omogućeno je strancima koji su zasnovali radni odnos sa stranim udrugama, izdavanje radne dozvole izvan godišnje kvote, izmijenjena je odredba o radu bez radne dozvole, proširena je mogućnost rada bez radne i poslovne dozvole na strane dopisnike akreditirane u Republici Hrvatskoj, predstavnike i osoblje vjerskih zajednica, profesore, lektore koji izvode nastavu na hrvatski sveučilištima i veleučilištima na poziv hrvatskih visokih učilišta. pažljivo razmotrimo ovaj zakon i da ga uputimo, da ga usvojimo u njegovom prvom čitanju i da ga uputimo u daljnju proceduru. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.